Forseti lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um, ef þörf krefur.

Þorsteinn Sæmundsson tekur sæti Önnu Kolbrúnar Árnadóttur sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd og Anna Kolbrún Árnadóttir verður varamaður í þeirri nefnd. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

og festi í lög frumvarp okkar í Viðreisn og fleiri um að fella sálfræðiþjónustu og önnur klínísk meðferðarúrræði undir sjúkratryggingar. Þetta var auðvitað mjög mikilvæg viðurkenning á því að tryggja aðgengi að úrræðum vegna geðræns vanda til jafns við líkamlegan. Við sýndum þarna í verki þvert á flokka að þingið hefur sannarlega metnað til að hugsa til framtíðar. Við leyfðum okkur að taka utan um fólkið okkar og ég viðurkenni fúslega að ég var mjög stolt af þeirri samheldni hér inni. Það er mikilvægt að tryggja forvarnir og fjárfesta í framtíðinni og gera fólki fjárhagslega kleift að leita sér hjálpar. Það er risamál, virðulegi forseti, og nú í miðjum heimsfaraldri hef ég eins og margir fleiri miklar áhyggjur af líðan

Við það bætast svo efnahagslegar áhyggjur og atvinnuleysi sem ristir mjög djúpt. Svo fáum við að sjá fjárlögin og fjármálaáætlun næstu ára

ekki. Segja má að löggjafinn hafi einróma sent framkvæmdarvaldinu, ríkisstjórninni, mjög skýr skilaboð um forgangsröðun í þetta mál. Því vil ég spyrja: Er ekki alveg örugglega pólitískur vilji ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur

Virðulegi forseti. Ég tel að ríkisstjórnin hafi sýnt vilja sinn mjög skýrt í verki með því að á fjáraukalögum ársins 2020 voru 540 milljónir

þar er undir, þ.e. frekari fjármögnun geðheilbrigðisþjónustu í landinu, hafi ekki þurft á allri þeirri fjárhæð að halda á yfirstandandi ári. Þar spilar auðvitað sterkast inn í sú staðreynd að þetta kemur inn í mitt árið. árið. Við gerum ráð fyrir því að verulegur hluti þessarar fjárheimildar verði enn til staðar á næsta ári. Á næsta ári er sömuleiðis að finna áfram 540 milljóna svigrúm fyrir geðheilbrigðismálin. Fyrir utan þetta er í fyrirliggjandi fjármálaáætlun heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa með gríðarlega mikinn vöxt. Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa er með um 61 milljarð á upphafsári áætlunarinnar sem vex upp í 68 milljarða. Það er 7 milljarða raunaukning fyrir heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa. Þannig eru nú fjármál ríkisins unnin að við erum að vinna í rammafjárlögum

Ég sé ekki betur en að með þeirri gríðarlegu aukningu sem hefur orðið til geðheilbrigðismála og verður til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa á komandi árum sé fullnægjandi svigrúm til þess að gera ráð fyrir samningum við

Virðulegi forseti. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja eftir þessa ætluðu kennslustund í efnahagsmálum og stjórnmálum frá hv. þingmanni.

Þetta er áhersla ríkisstjórnarinnar og sýnir að við ætlum að stórauka svigrúm heilbrigðisþjónustunnar í landinu til að gera meira og gera betur. Við erum þar fyrir utan nú þegar búin að setja inn á fjáraukalög þessa árs um hálfan milljarð í viðbót við sérstakt átak sem skrifað var inn í stjórnarsáttmálann og eyrnamerkt hefur verið geðheilbrigðismálum. Við erum að bæta sérstaklega ofan á það 540 milljónum sem lifa áfram inn á næsta ár sem sérstök tímabundin viðbótarfjármögnun þar sem geðheilbrigðisþjónustan þarf á auknu fjármagni að halda á þessum tímum.

Virðulegi forseti. Ég ætla að byrja á því að segja að það er mikil rangtúlkun á því sem gerðist á árinu 2008 að slegin hafi verið skjaldborg um bankana. Það er eiginlega einmitt öfugt. Með því að ríkið lýsti því yfir að bönkunum yrði ekki bjargað afskrifuðust 7.000 milljarðar hér um bil, kröfur á fjármálakerfið. Hefði bönkunum verði bjargað, hefðu menn reynt það, hefðu menn fengið á ríkissjóð allar kröfur sem stóðu á bankana. Það er ágætt að hafa þetta á hreinu. Ríkið hefur endurheimt allan beinan kostnað við að bjarga fjármálakerfinu. Ég ætla að segja um þetta mál, sem varðar 69. gr. þeirra laga sem hér eru undir, að þetta er gamalt umræðuefni hér í þinginu og við höfum skilað svörum hingað til þingsins um þetta í tilefni af skriflegum fyrirspurnum. Lögin eru túlkuð með þessum hætti, að hækkunin þurfi að vera að lágmarki verðbólgan. En ef umsamdar launahækkanir, almennar umsamdar launahækkanir í landinu, eru hærri þá eigi það að gilda. Hv. þingmaður ber hér upp það sjónarmið að það beri að túlka 69. gr. þannig að launaskriðið eigi að vera með þannig að væntar hækkanir á launavísitölu næsta árs eigi að vera ráðandi. Þetta er ekki í samræmi við lögin. Þar endar sú umræða.

forseti. Við erum ekki að horfa á launavísitöluna og við erum ekkert að velta fyrir okkur hvert launaskriðið verður þegar gerð er tillaga til þingsins um þessi mál. Eingöngu er farið í rannsókn á því um hvað hefur verið samið um að gildi sem almennar launahækkanir á komandi ári.

ég mig þegar ég sagði að persónuafslátturinn hefði fylgt verðlagi. Það sem ég átti við var frítekjumarkið. Það sem við höfum ákveðið að gera í þeim skattbreytingum sem við erum að vinna að núna er að gæta þess að frítekjumarkið haldi í við verðlag. Þannig getum við, í samspili lækkanna á neðsta skattþrepinu og breytingar á persónuafslætti, tryggt að frítekjumarkið sé verðtryggt í gegnum breytingaferlið. Það er það sem á endanum skiptir mestu máli. Hér verða menn að horfa á samspil persónuafsláttar og skattprósentunnar (Forseti

Ég vil gera stöðu fjölmiðla, sérstaklega einkarekinna, að umtalsefni. Í dag liggur fyrir hjá hæstv. fjármálaráðherra að hækka sérstakt gjald sem flestum einstaklingum og fyrirtækjum ber að greiða til Ríkisútvarpsins með millilendingu í ríkissjóði úr 17.900 kr. á ári í 18.300 kr. Þetta er það sem í daglegu tali er kallað nefskatturinn til RÚV. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er reiknað með að útgjöld til Ríkisútvarpsins verði rúmar 4.500 millj. kr. Ofan á það bætast síðan tekjur Ríkisútvarpsins af auglýsingum og kostun svo eitthvað sé nefnt. Á sama tíma er lagt til að hartnær 400 milljónir fari til einkarekinna miðla í gegnum umdeilanlegt styrkjakerfi sem m.a. mun kalla fram aukið opinbert eftirlit með fjölmiðlum.

hver afstaða hans er til þess að leyfa greiðendum nefskattsins að ráðstafa tilteknu hlutfalli af nefskatti sínum til einkarekinna miðla. Það væri t.d. hægt að gera á skattskýrslu hvers árs og ef við byrjuðum til að mynda á því að gjaldendur fengju að ráðstafa 10% af skattstofni sínum til einkarekinna miðla væru það rétt um 450 milljónir á ári sem fer býsna nærri þeirri tölu sem á með frumvarpi hæstv. menntamálaráðherra að færa til einkarekinna miðla. Þarna væri hægt að hugsa sem svo að t.d. gætu menn valið þrjá miðla og þá gæti einhver valið að styðja Fréttablaðið, einhver Morgunblaðið, einhver DV, einhver Stundina, einhver Kjarnann, einhver Fótbolta.net

margar grundvallarspurningar sem við þyrftum fyrst að taka afstöðu til, nefnilega spurninguna: Eigum við að reka almannaútvarp og hvernig eigum við að fjármagna það?

Þetta snýst sömuleiðis ekki bara um grundvallarspurninguna hvort við eigum að reka slíkt útvarp heldur líka hvernig við eigum að gera það og fjármagna það. Ég hef verið þeirrar skoðunar að átt hafi sér

Það voru eflaust ýmsar praktískar ástæður fyrir því en ég held að það hafi slitnað þetta samband sem oft er mikilvægt að sé til staðar, að fólk viti að það sé að leggja eitthvað af mörkum, borga í hverjum mánuði o.s.frv. Ég held að það sé líka galli á þessu fyrirkomulagi sem við erum með núna. Ef hér er einhver hagsveifla og það fjölgar t.d. fyrirtækjum í landinu, þá aukast sjálfkrafa framlögin til Ríkisútvarpsins án þess að það sé einhver rökbundin nauðsyn til þess

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. fjármálaráðherra þetta ágæta svar og lýsi yfir ánægju með vilja hans til að opna þetta samtal og umræðu umfram það sem þegar hefur verið gert.

En aðeins varðandi svar hæstv. ráðherra þá er staðan auðvitað þannig að með núverandi tekjum af nefskatti og síðan auglýsinga- og kostunartekjum